Vidim, da ne želi, zatorej zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2718 Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu ter na razpravo o vloženih amandmajih pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni ter dva amandmaja Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ne želi. Ker ne želi, zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 3330 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter na razpravo o vloženih amandmajih k dvema podprogramoma pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Povečanje vključenosti otrok v predšolsko vzgojo ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Športna infrastruktura ter amandma Poslanske skupine SDS. Sprašujem, ali želi kdo razpravljati. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 3340 Ministrstvo za kulturo ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Ljubiteljska kultura ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi morda kdo razpravljati? Kolega Hoivik. Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Ta amandma smo vložili v Slovenski demokratski stranki, saj cenimo ljubiteljsko kulturo, ki pravzaprav definira tudi našo kulturno dediščino, naše običaje. noter spada več kot 5 tisoč kulturnih društev, sekcij, torej glasbena sekcija, folklorna, gledališka, likovna, plesna, literarna, tudi filmska društva.

dr. Asto Vrečko, kako gleda na to kulturo. Absolutno je rekla, da jo podpira, da je potrebno več storiti, da bi se v Sloveniji ohranjala ta kulturna dediščina, pravzaprav nesnovna kulturna dediščina. Ampak ko sem pogledal proračun, je v resnici približno na enakem nivoju kot v zadnjih, bom rekel, šestih, sedmih letih. Glede na inflacijo, ki prihaja, ki je seveda odraz politike vladajoče koalicije – torej tisti fiasko z bencinom, potem višanje davka in tako naprej, itak že poznamo to zgodbo – smo mnenja, da bi si ta kulturna društva, ki jih sestavlja več kot 40 tisoč predvsem mladih ljudi, ki prostovoljno, torej brez plačila, sodelujejo v njih … To so pevski zbori, to so razne gledališke skupnosti in vsa ta kulturna društva se morajo prijavljati na razpise, ki jih razpiše JSKD, torej Javni sklad za kulturne dejavnosti. dejavnosti. V luči prihodnjega leta, ko bo tudi dražja elektrika, najbrž ogrevanje in vse ostalo, kar bo prinesla ta inflacija, in tudi glede na podatke, kako pada naš BDP v zadnjem kvartalu, ko je prevzela oblast levosredinska vlada, se mi zdi, da je na mestu, da pomagamo tem institucijam. Pravzaprav gre za dober milijon, da bi se povečala postavka za naša kulturna društva. Tudi sam sem v enem takem deloval in vem, kako težko je pridobiti tista sredstva. Govorimo o sredstvih, ne vem, tisoč do 2 tisoč evrov letno, to je za to, da se pokrijejo stroški najema dvorane, pa bom rekel, ogrevanja in kot sem že našteval. Tako da bi res apeliral tukaj, da podpremo ta amandma. Gre pa s postavke ministrstva za okolje, ker je postavka urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju okoljske politike. Vemo, da je proračun Ministrstva za okolje in prostor eden kar velikih proračunov. To je približno – ne vem, koliko trenutno znaša, okoli 300 milijonov, če se ne motim. In se mi zdi, da bi ta milijon tistim javnim kulturnim društvom, torej ljubiteljski kulturi, veliko doprinesel, predvsem iz razlogov, ki sem jih naštel. Tako da res pozivam vse prisotne, da podpremo ta amandma, ki pravzaprav spoštuje umetniško ustvarjanje, tako kot sem dejal, plesno, kulturno dejavnost. S tem amandmajem bi rešili ta društva. Čeprav sem prepričan, da vladna koalicija tega amandmaja ne bo sprejela, ampak se mi zdi, da pa moramo naslavljati to problematiko. Kajti prej ste tudi minister in, se mi zdi, koalicijski poslanci, predvsem Levice, izpostavili slovenski film, ki dobiva dodatna financiranja v naslednjem letu.

tudi uspešni filmarji, scenaristi začeli pri dnu, torej kot prostovoljci, in s tem amandmajem bi jim pomagali uresničiti tudi njihove sanje. V letu 2023 bodo zagotovo vsakega dodatnega evra veseli. Hvala lepa.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 jutri, torej v sredo, 23. novembra, v okviru glasovanj. Prehajamo na obravnavonačrta razvojnih programov. Sprašujem, ali želi kdo razpravljati. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Glasovanje o načrtu razvojnih programov bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili v okviru glasovanj jutri, torej v sredo, 23. novembra 2022, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Prehajamo na razpravo o dopolnjenem predlogu proračuna. Razpravljali bomo o posameznih delih dopolnjenega predloga proračuna in vloženih amandmajih. Kot posamezni del se šteje prvič splošni del, drugič posebni del in tretjič načrt razvojnih programov. Prehajamo na obravnavo splošnega dela dopolnjenega predloga proračuna in sprašujem, ali želi morda kdo razpravljati.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 bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri, torej v sredo, 23. novembra 2022, v okviru glasovanj. Prehajamo na obravnavo posebnega dela dopolnjenega predloga proračuna. Sprašujem, ali želi morda tukaj kdo razpravljati. Izvolite, poslanec Hoivik, beseda je vaša. Hvala lepa, podpredsednica. Kot za leto 2023 se bom tudi tukaj dotaknil stanovanjske problematike, ki jo nameravate zelo pompozno, zelo populistično reševati v levosredinski oziroma levi vladi. In zopet, tudi v letu 2024 planirate 25 milijonov evrov za študije, tako kot v letu 2023. Pravzaprav se res ne morem znebiti občutka, da teh bo 50 milijonov v dveh letih šlo za nevladne organizacije s področja urejanja prostora, za razne inštitute, ki vam sedajle peljejo tudi kampanjo, tako imenovano trikrat za. Pravzaprav, ko poslušamo zdaj kakšna soočenja na televiziji, ne moremo verjeti, kdo vse se zanima za javno

se držim dela, v katerem namenjate 25 milijonov evrov, zdaj na postavki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Nekako se vidi ta tendenca, tukaj predvsem vaše stranke, spoštovana podpredsednica, torej stranke Levica, da za vsako ceno izčrpava slovenskega državljana, mladega človeka z večjo obdavčitvijo v prihodnjem letu. Kajti teh 25 milijonov za leto 2024 – kot tudi v predhodnem letu, v letu 2023, torej skupaj, še enkrat ponovim, 50 milijonov evrov – bomo namenili, če bo ta proračun za leto 2024 sprejet, za študije. Poglejte, študij je ogromno že narejenih. Poglejte si razne revije z impact faktorji 10 in več. To so visoko citirane revije, kjer je vse naštudirano. Tri ključne stvari so za reševanje stanovanjske problematike. Prva rešitev je seveda, da država pomaga mladim, da dobijo svoje prvo stanovanje. Kot sem že prej dejal v svoji razpravi, tak zakon že velja, omogočili ste ga vi v prejšnjem mandatu, spoštovani poslanci in poslanke. Mislim, da je celo prejel kar spodbudo tudi s strani takratne opozicije, torej zdajšnje koalicije, kajti Slovenska demokratska stranka je v sodelovanju s Slovensko demokratsko stranko vložila predlog zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, ki ji namenja 300 milijonov evrov. 300 milijonov evrov ne za študije, ampak za zagotavljanje pomoči, ko se država zaveže in prek SID banke pomaga mladim, da dobijo kredit. Vemo, da pri Banki Slovenije trenutno veljajo stroga pravila za pridobitev dolgoročnega kredita, ta zakon pa je omogočil, da se lahko mlad človek, mlada družina, ki išče prvo lastno stanovanje, zakreditira ob ob pomoči države, torej Republike Slovenije. In tako lahko na trgu poišče, ne bom zdaj rekel trosobno stanovanje v centru Ljubljane, ampak lahko dobi kvalitetno dvosobno stanovanje nekje na ruralnem podeželju. To pa jim zagotovo lahko ta zakon omogoči. To je bila politika prejšnje vlade, ki je pravzaprav hkrati gradila neprofitna stanovanja. In se gradi. To dokazuje tudi minister za delo, socialne zadeve, ki zdaj odpira odpira ta neprofitna stanovanja. Zadnjič, se mi zdi, je bil v Mariboru, zagotovo bo v prihodnjem letu obiskal še veliko takih objektov in se hvalil, kako je uspešen. Absolutno nimam nič proti temu, da on odpira ta stanovanja, ampak ne pozabimo, ta stanovanja se gradijo zaradi novele Stanovanjskega zakona, ki je začela veljati marca 2021, ki jo je sprejela prejšnja vlada, ki je postavljala predvsem realne rešitve na realna tla. Kaj pa dela vaša vlada oziroma levosredinska vlada? V resnici nekako v oblakih planira, študira. Kot je študirala tudi za ureditev domov za ostarele in dolgotrajno oskrbo še v mandatu Marjana Šarca, ko ste planirali okoli 70 milijonov evrov. Hvala bogu do realizacije tiste porabe denarja ni prišlo. Pa bi zdaj prosil za konkreten odgovor državno sekretarko, če mi lahko razloži, no, tudi za leto 2024 na programu 160301 Stanovanjska dejavnost, pod ministrstvo za delo, spet prazna stran. Kako zdaj? Ne razumem. Ali vi ne preverite nič na ministrstvu za delo pri gospodu Luki Mescu pravzaprav počeli, kaj boste financirali? Kajti to se mi zdi, da je najmanj, kar je lahko, neodgovorno od – pa ne bom rekel, da ste vi odgovorni, vi vem, da veste, da so to floskule, pač nam prodajate to, kar vaš minister pa tudi vaš predsednik Vlade zahteva od vas. Da pač poveste, da boste reševali probleme kako ste že omenili? – torej probleme oskrbovanih stanovanj za starejše in invalide skladno s cilji na področju deinstitucionalizacije, socialnega varstva starejših in za socialnovarstvene programe. To se vse lepo sliši,

Konkretna dejanja so tista dejanja, ki jih bodo občutili naši državljani, naše državljanke, in le konkreten beton, bom v tem primeru rekel, bodo tista stanovanja, ki jih bodo zasedli zasedli naši mladi, ki si želijo res solidarne prihodnosti. Ampak to ni solidarna prihodnost, o kateri govorite vi, spoštovani. Solidarna prihodnost se začne s tem, ko se znižuje davčna obremenitev, ko se pomaga res tistim z najnižjimi prihodki. In to se ne dela tako, kot vi delate, ko imate ciljne skupine, ki so vaša volilna baza, in jim potem trošite ta davkoplačevalski denar. Uspešne podjetnike, kot je na primer tudi gospod Boscarol, ki je doniral rekordnih 25 milijonov evrov za svojo občino,

pri vsaki proračunski postavki posebej enega in istega poslušali. To se ne tiče te postavke, držite se, prosim, postavke, o kateri govorite. Že tukaj pretiravate, ampak izvolite pretiravati še naprej, samo držite se te postavke. Hvala lepa. Spoštovana podpredsednica Državnega zbora, glejte, imamo posebni del proračuna, drži? Ne govorimo samo o eni postavki. Jaz sem se osredotočil na to postavko, govorim pa o celotnem proračunu in

plačuje davke in to je postavka prihodki državnega proračuna za leto 2024. Pa dajmo gospoda Boscarola javno vprašati, ali on plačuje davke v Sloveniji ali ne. Verjamem,

poniglavega obnašanja. Ker to pa res že presega vse meje. Tukaj se ukvarjamo z resno zadevo, temu se reče posebni del dopolnjenega predloga proračuna. Prosim, da se držite tega, ne pa Nataše Pirc Musar, Boscarola in ne vem, koga boste še privlekli v svojo razpravo. Hvala lepa. Spoštovana podpredsednica, poglejte. Ko govorijo vaši koalicijski poslanci, predvsem gospod Miha Kordiš, ki bi reševal Slovenijo s tem, da bi ne vem kaj vse naredil, kako je globalni kapitalizem razrušil vse – lahko govori. Jaz pa tukaj ne smem konkretno povedati nečesa, kar se dotika davkov, kar se dotika proračuna leta 2024, posebnega dela proračuna. Tako da jaz pa zdaj res ne vem, kakšna država smo, ko v parlamentu, ki je prostor diskusije, različnih mnenj, ne moremo poslanci dobiti besede oziroma ste mi izrekli že drugi opomin in najbrž, če bom nadaljeval s to razpravo, mi boste odvzeli besedo. Tako daleč smo prišli. Jaz sem prvi mandat

raznih stvari. Prosim, osredotočite se na razpravo, ker nismo tukaj zato, da poslušamo vse živo, samo tega ne, o čemer se pogovarjamo. Hvala lepa. Moram malo zadihati. Okej, zdaj pa lahko nadaljujem. Konkretno še enkrat sprašujem gospo državno sekretarko mag. Jazbec ki vem, da dobro pozna vse proračunske postavke, edino te ne, ki je seveda prazna, ki je ni oziroma je napisana, ampak ni opisana – ali mi lahko razloži, koliko stanovanj boste zgradili za brezdomce v letu 2024, koliko deinstitucionalizacije boste rešili, koliko stanovanj za socialno šibke boste zgradili, okvirno. Ker te podatke na Ministrstvu za finance najbrž imajo. Če vam je te podatke seveda izročil minister

predvsem neodgovorno, ne samo do nas poslancev, ki to preštudiramo, ki preberemo dokumente, ampak tudi do državljanov in državljank, ki financirajo vse to. Nočem, da se ponovi zgodba kot takrat leta 2019, sem sem že govoril o teh 70 milijonih, ki se hvala bogu niso porabili. Ne želim si pa, da se bodo porabila ta sredstva, torej teh 50 milijonov v dveh letih za nekakšno planiranje in ne vem, kaj vse. Saj si tudi jaz želim neprofitnih stanovanj, ampak če bi si res želeli neprofitna stanovanja, bi, kot je tudi za leto 2024 predlagan amandma, dokapitalizirali oziroma dodali sredstva v Stanovanjski sklad Republike Slovenije za stanovanja. Ta sklad poteka oziroma zelo dobro deluje in bi s tem zgradili tudi nova stanovanja. Kar se pa tiče še naprej moje razprave, zdaj me je pa k mojemu drugemu delu gospa podpredsednica navezala, ker je rekla, da govorimo res samo o posebnem delu proračuna, pa bi se res dotaknil še prihodkovne strani proračuna. Danes smo že dobili opozorila. Časnik Finance opozarja Vlado Republike Slovenije, kako kako troši oziroma planira trošenje davkoplačevalskega denarja. Za leto 2024 vi kar nekako zelo optimistično gledate, predvsem s strani prihodkov. Jaz se bojim, da če bo ta vaš zakon, ki bo, izgleda, kmalu izglasovan, torej novela Zakona o dohodnini, prišel res do realizacije, bomo v letu 2024 imeli prihodkovno stran bolj slabo, kot jo planirate, in bo potrebno spremembe proračuna delati prihodnje leto. Kajti če so take številke, kot so zdaj prisotne predvsem s strani dohodnine, predvsem s strani davkov, dvomim, da bodo na koncu take. Tako da jaz bi res še enkrat opozoril in pozval, upam, da je to del tudi

in s tem tudi navrtal luknje, pa ne za proračun 2023, ampak luknje za vse naslednje proračune. Kajti s tem signalom pravimo uspešnim gospodarstvenikom, ljudem, ki radi delajo, ki radi živijo v naši državi, hvala lepa, spoštovani, mi vas bomo obdavčili. In ti državljani bodo to slišali kot klic, ne vem, Republike Avstrije, Republike Hrvaške, pridite k nam, tukaj so nižji davki, tukaj boste več zaslužili in lahko tudi več potrošili. potrošili. Tako da pozivam še enkrat na tem mestu, da ta zakon skupaj zavrnemo, ter pozivam še enkrat, da zavrnemo tudi

no! Dva opomina sem vam dala upravičeno in dejansko si zaslužite tretjega. Ne bom vam ga še dala, da ne boste potem skakali do stropa, kako vam ne dam besede, ampak dajte, no. Toliko spoštovanja premorete, da ne boste tlačili vseh zakonov skupaj. Mi govorimo zdajle o proračunu. O tem mi govorimo in ne o zakonu o Vladi in ne o drugih zakonih. Takrat Takrat se oglasite, ko bodo ti na sporedu. Prav? Dajte, prosim, no. Eno osnovno spoštovanje. Hvala lepa. Sukič. Glejte, mi se čisto dobro razumemo, ko vi govorite, ko vi razpravljate, ko vi glasujete. In

NATAŠA SUKIČ:** Prosim, da se držite teme, ker ste resnično prešli vse meje. Ne ukvarjate se s proračunom, govorite o zakonu o Vladi, ki nima zveze s tem

da se ustavite, resnično, in se držite tega, o čemer danes tukaj govorimo. Mi danes ne govorimo o zakonu o Vladi, ne govorimo o dohodnini in nič takega. Govorimo o posebnem delu dopolnjenega predloga proračuna, o tem govorimo. Prosim, da se držite teme, tako kot se moramo vsi. Ker bom isto rekla ostalim ne glede na to, ali so iz koalicije ali opozicije. Ena pravila v tej hiši pač veljajo in držite se jih. Hvala lepa.

prepustite pa bo gospa državna sekretarka povedala, ali se zakon o Vladi tiče proračuna za leto 2024 ali ne. Pa mi bo gospa sekretarka povedala. Če bo tukaj zdaj ona trdila nasprotno, potem pa res ne vem, kaj sploh delamo v tem parlamentu, o čem razpravljamo. Poglejte, bom zelo plastično povedal.

Zakaj pa sem omenil zakon o Vladi? Vi, vladna koalicija pa ste predlagali zakon, ki dodaja nova tri ministrstva, od tega dve vladni službi spreminja v ministrstvo, torej dodatnih pet ministrstev, in če bomo danes sprejeli ta proračun, kajti najbrž bo sprejet, verjemite mi, če bodo ljudje v nedeljo odločili in glasovali za, bo treba ta proračun tako za leto 2023 kot za leto 2024 takoj novelirati. Ali je tako, spoštovana državna sekretarka? Najbrž to drži. Kajti kako bo, ne vem, minister za solidarno prihodnost gospod Mesec ustanavljal ministrstvo brez financ? Kako bo plačal svojega državnega sekretarja, kako bo plačal študije in tako naprej? Najbrž bo moral spremeniti proračun. Zato sem se dotaknil zakona o Vladi. Če pa bodo ljudje odločili, smo proti ministrstvu za solidarno prihodnost, potem pa lahko tudi legitimno danes potrdimo ta proračun. Kajti obveljala bodo ministrstva, tako kot so zdajle razporejena, torej 14 ministrstev plus dve vladni službi pa plus Urad za zamejce. Zato sem se dotaknil in mislim, da sem dokaj jasno argumentiral, zakaj se to tiče tudi posebnega dela proračuna za leto 2024. Da ne bom tratil vašega dragocenega časa, bi še enkrat ponovil svoje vprašanje za državno sekretarko. Kako potem komentirate teh 25 milijonov evrov za leto 2024?

Spoštovani, najlepša hvala za besedo. Dovolite, da vam vseeno za začetek povem splošni del pa posebni del proračuna. Saj verjamem, da večinoma to veste, ampak v splošnem delu proračuna so prikazani vsi prihodki in vsi odhodki in saldo javnih financ. Se pravi, če smo zdaj pri posebnem delu proračuna, potem o prihodkih načelno naj ne bi govorili. V posebnem delu proračuna, torej v drugem delu, so pa prikazani vsi neposredni proračunski uporabniki vsi neposredni proračunski uporabniki in njihove vsebine, se pravi, katere politike izvajajo, znotraj politik, katere glavne programe izvajajo in katere podprograme. Vi poslanci daste posameznemu proračunskemu uporabniku tako imenovane pravice porabe za prihodnje proračunsko leto. Toliko kot namenite posameznemu resorju za posamezen namen, torej vsebinski namen za, kot sem rekla, politiko, glavni program, podprogram, toliko ima potem posamezno ministrstvo v letu, za katero je sprejet proračun, na razpolago. V tej državi glede na veljavni Zakon o javnih financah sprejemamo dva proračuna. Se pravi, ne sprejemamo dvoletnega proračuna, ampak sprejemamo dva enoletna proračuna in seveda ju sprejemamo na način, da upoštevamo obstoječe pravne podlage. Zato smo ga seveda tudi pripravili pripravili na podlagi obstoječih ministrstev, kot ste govorili. Zato je tako pripravljen tako za leto 2023 kot tudi za leto 2024. Spraševali ste glede tega, kdo je odgovoren in tako naprej za kakšno postavko. Na vladni proračunski seji se ministri dogovorijo, koliko pripada kakšnemu resorju,

Ko ste spraševali, če na Ministrstvu za finance ne preverimo vseh teh vnosov – seveda jih ne. V skladu s 65. členom Zakona o javnih financah je predstojnik proračunskega uporabnika odgovoren za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost porabe sredstev in seveda tudi za pripravo svojega finančnega načrta, zato imajo v finančnih službah ministrstev določen čas, da pripravijo v skladu z obstoječo programsko klasifikacijo te svoje načrte. Kot ste ugotovili, en podprogram podprogram v proračunski dokumentaciji nima obrazložitve, zato sem vam jo podala že obrazložitvi pri za leto 2023. Tudi za leto 2024 ni nič drugačna, tako da jaz zdaj tega ne bi ne bi ponavljala, kaj je načrtovano za teh 25 milijonov v finančnem načrtu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tako v letu 2023 kot v letu 2024. 2024. Konkretno za koliko stanovanj in tako naprej vam jaz seveda ne znam povedati. Vi veste, da proračune oziroma finančne načrte posameznih uporabnikov obravnavajo delovna telesa prav s tega področja, zato bi bil tisti naslov dosti bolj pravi. Lahko še vseeno pridem do tega podatka, se bom povezala s kolegi. Drugače pa mogoče odgovorim še na to vprašanje, ki ste ga zastavili. Seveda je najbolj logično, da ko pride do spremembe sestave Vlade, pride

proračuna. Morda res ni bil posebni del, ampak je pa bil vsaj splošni del ali pa NRP del proračuna za leto 2024. Hvala, spoštovana državna sekretarka, ker ste dokazali to, kar se mi je zdelo, sami ste dejali, ste citirali 65. člen Zakona, da mora biti ministrstvo odgovorno za svojo porabo in mora tudi spoštovati vso zakonodajo in tako naprej. Tako da pristojnost predstojnika neposrednega uporabnika, to drži. Ampak vseeno, vsaj zdi se mi, da je v prejšnji vladi, torej v Janševi vladi bilo tako, da je minister za finance bdel oziroma vsaj približno vedel, komu bo, bom rekel, odobril sredstva, vsaj to glavno postavko, in je približno vedel, kaj se bo zgodilo. Kajti če minister za finance ne ve, kam gre denar, potem se pa jaz malo slabo počutim trenutno v tej situaciji. Da minister, ki mora bdeti nad vsemi financami in poslovanjem države, ne ve, ali bo šlo 50 milijonov evrov za študije ali res za gradnjo, ne vem, neprofitnih stanovanj, kot imate zapisano v koalicijski pogodbi, potem se pa res sprašujem, kakšnega ministra za finance imamo. Ne morem trditi, da mora vedeti prav za vsako postavko, ampak ta postavka je pa le tako pomembna, saj je nekaj novega v proračunu. Kot sem dejal, zdaj bo za to skrbelo ministrstvo za delo in družino, najbrž pa, če bo izglasovan zakon o Vladi v nedeljo, bo to prevzelo ministrstvo za solidarno prihodnost, ki pravzaprav vemo, kaj bo delalo, torej načrtovalo in še enkrat načrtovalo, rezultatov pa žal za mladega človeka

Državna sekretarka. Izvolite. Ne želite? Očitno ne želi nihče več razpravljati, zato zaključujem razpravo. Prehajamo na razpravo o vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 21. november 2022. Prehajamo na proračunskega uporabnika 1537 Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Podpora Slovencem v zamejstvu in po svetu ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati?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 V razpravo dajem podprogram Izplačevanje pravic ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi morda kdo razpravljati?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 V razpravo dajem podprogram Javni red in splošna varnost ljudi in premoženja ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi morda kdo razpravljati?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 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na razpravo o vloženih amandmajih k dvema podprogramoma pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi morda kdo razpravljati?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 2330 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na razpravo o vloženih amandmajih k dvema podprogramoma pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Znanstveno raziskovalno delo v kmetijstvu in gozdarstvu ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati?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 Ministrstvo za infrastrukturo ter na razpravo o vloženih amandmajih k dvema podprogramoma pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Obnovljivi viri energije ter amandma Poslanske skupine SDS. Sprašujem, če želi morda kdo razpravljati. Ne želi.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 podprogramom pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest ter 10 amandmajev Poslanske skupine SDS in amandma Poslanske skupine NSi. Sprašujem, če želi kdo razpravljati.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 V razpravo dajem podprogram Zagotavljanje varnosti v železniškem prometu ter amandma Poslanske skupine NSi. Želi kdo razpravljati?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 ter na razpravo o vloženih amandmajih k trem podprogramom pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Upravljanje z vodami ter amandma Poslanske skupine SDS in amandma Poslanske skupine NSi.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 V razpravo dajem podprogram Ravnanje z odpadnimi vodami ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi morda kdo razpravljati?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 ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Upravljanje z vodami ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi morda kdo razpravljati?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 ter na razpravo o vloženih amandmajih k trem podprogramom pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Spodbude za zaposlovanje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 V razpravo dajem podprogram Kreiranje delovnih mest ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi morda kdo razpravljati?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 Ministrstvo za zdravje ter na razpravo o vloženih amandmajih k dvema podprogramoma pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni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 V razpravo dajem podprogram Dolgotrajna oskrba ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi morda kdo razpravljati?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 ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni ter amandma Poslanske skupine SDS.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 Prehajamo na proračunskega uporabnika 3330 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Povečanje vključenosti otrok v predšolsko vzgojo ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi morda kdo razpravljati?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 ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Ljubiteljska kultura ter amandma Poslanske skupine SDS in sprašujem, ali želi kdo razpravljati. Kolega Hoivik, izvolite. Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Kot v letu 2023 tudi za leto 2024 v Slovenski demokratski stranki predlagamo povišanje za 1,2 milijona evrov na postavki Ljubiteljska kultura. Da se ne bom ponavljal še prej, kaj je ljubiteljska kultura. Pravzaprav ta omogoča sodelovanje vsem družbenim skupinam in posameznikom ne glede na starost, geografsko, etnično ali katerokoli drugo pripadnost. Prav njena neinstitucionalna in nepoklicna narava daje svobodo ustvarjanju in eksperimentiranju, v katerem se najdejo tako ljudski pevci kot sodobni plesalci v vrhunski sestavi. To je v resnici definicija ljubiteljske kulture, ki jo pozna naša država. Moramo biti nanjo ponosni, kajti kot sem že prej omenil, vsak, ki se ukvarja s filmom, z gledališčem, v pevskih zborih, v umetnosti začne kot prostovoljec in pravzaprav JSKD skrbi za financiranje teh društev. Zdi se mi, da je skrajni čas, da povišamo sredstva tako v letu 2024 kot tudi prej v letu 2023 za to kulturno udejstvovanje tako mladih kot tudi malo starejših. Kajti le s tem bomo ohranjali tudi našo nesnovno kulturno dediščino. Zato predlagam, da skupaj sprejmemo ta amandma, ki bo omogočil tudi v letu 2024 2024 in spodbujal naše mlade, da se odločijo za ta lepi poklic, ki je najprej, kot sem dejal, prostovoljne narave, potem pa se začne razvijati tudi v profesionalnosti. Hvala lepa.

bi izrazil svoje mnenje, sploh navezano na ta amandma. Slovenija je edinstvena država, ki ljubiteljsko kulturo podpira v takem obsegu, kakršno jo imamo. Ljubiteljska kultura je v Sloveniji na res najvišjem možnem nivoju, tako državnem kot tudi lokalnem. Mislim, da ga ni župana, ki ne bi podpiral ljubiteljske kulture, ki ne bi odpiral poti financiranju. Mislim, da imamo tukaj dejansko zadevo urejeno zgledno. Poleg mehanizma javnega sklada imamo tudi mehanizem za društva, ki so posebnega pomena, se financirajo tako iz državnih sredstev kot tudi iz lokalnih programov. Je pa to mogoče ena tema, ki jo moramo enkrat odpreti. Nesnovna dediščina je – mogoče imamo majhno inflacijo na tem področju. Nekako bi predlagal v bodočnosti, da se pogovarjamo tudi o subkulturnem izražanju tudi na lokalnem nivoju, kajti zdi se mi, da smo tukaj pa zelo podhranjeni. Hvala lepa.

Slovenija tukaj je unikatna in podpiramo to. Saj pravim, zato mi je čudno, da se pri takih odhodkih, v letu 2023 16,6 milijarde, v letu 2024

nekako ne glede na politično barvo podpreti take amandmaje, ki rešujejo, predvsem v luči inflacije govorim, in v luči razmer. Dobro, za leto 2024 težko govorimo, kaj se bo zgodilo, ampak kot sem že prej dejal, ne moremo biti preveliki optimisti, kajti tudi centralne banke napovedujejo, da bo ta kriza, ki bo zdaj prišla zaradi vseh že omenjenih razlogov, daljše narave, bo dolgotrajna, vsaj dve, tri, štiri leta, ne vem, koliko. Zato predlagamo ta amandma. Da pomagamo tej ljubiteljski kulturi, ki ni profitna organizacija, je neprofitna. Z 20-procentnim povečanjem bi pomagali tudi ustanavljati še kakšno kulturno društvo. Drugače pa hvala, da tudi vi podpirate ta društva.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 Glasovanje o amandmajih in o posebnem delu dopolnjenega predloga proračuna bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri, v sredo, 23. novembra 2022, v okviru glasovanj. Prehajamo na obravnavo načrta razvojnih programov in sprašujem, ali želi morda kdo razpravljati.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 opravili jutri, v sredo, 23. novembra 2022, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade državni sekretarki sekretarka MF):** Najlepša hvala za besedo. Spoštovani! Vlada je v luči spremenjenih okoliščin in ob upoštevanju predloga sprememb državnega proračuna za leto 2023 ter predloga proračuna za leto 2024 predlagala tudi spremembe veljavnega Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za leti 2023 in 2024. Za leto 2023 je Evropska komisija letos potrdila nadaljevanje veljavnosti splošne odstopne klavzule, kar omogoča začasen odstop od fiskalnih pravil. Na nacionalni ravni pa je Fiskalni svet oktobra 2022 prav tako objavil oceno proračunskih dokumentov za leti 2023 in 2024, kjer pritrjuje Vladi v zvezi z nadaljevanjem izjemnih okoliščin v letu 2023. Nadaljevanje teh izjemnih okoliščin je utemeljeno na trenutnih negotovih razmerah in velikih tveganjih glede gospodarskih obetov. Podrobnejše usmeritve za vodenje fiskalne politike in nadzora po letu 2023 še niso določene, ker se je razprava glede prihodnjih fiskalnih pravil EU pravkar razplamtela oziroma se bo spreminjala v prihodnjem letu. Skladno s tem torej Vlada za leti 2023 in 2024 predlaga povečanje najvišjega obsega izdatkov tako državnega proračuna kot občinskih proračunov, zdravstvene in pokojninske blagajne, posledično pa se povečuje tudi najvišji obseg izdatkov celega sektorja država. Za leto 2023 Vlada tako predlaga, da se zgornja meja izdatkov sektorja država poveča na 30 milijard 55 milijonov evrov. Ciljni primanjkljaj se dviguje na 5 % bruto domačega proizvoda. Po denarnem toku se bo za leto 2023 dovoljena zgornja meja izdatkov državnega proračuna povišala na 16 milijard 700, za zdravstveno blagajno na 4 milijarde 340 milijonov, za pokojninsko blagajno na 7 milijard 65 milijonov evrov in za lokalne skupnosti na 2 milijardi 955 milijonov. Pri tem se bo ciljni primanjkljaj državnega proračuna zvišal na 5,3 % BDP, medtem ko bodo imele ostale blagajne javnega financiranja uravnotežen saldo. Večji obseg izdatkov bo omogočil izvajanje ukrepov za odpravljanje posledic energetske krize in draginje za zagotavljanje stabilnosti zdravstvenega sistema in za ohranjanje visoke ravni investicij. Za leto 2024 pa se prav tako predlaga povečanje zgornje meje izdatkov tako štirih blagajn kot sektorja, za sektor država na 29 milijard 570, ob tem, da se ciljni primanjkljaj znižuje na 2,2 % bruto domačega proizvoda. Pri tem je potrebno pojasniti, da bi brez interventnih izdatkov ter ob nevtralni investicijski dejavnosti ciljni primanjkljaji v letih 2023 in 2024 postopoma upadali. Po denarnem toku bo za leto 2024 zgornja meja za državni proračun 15 milijard 510 milijonov, zdravstveno blagajno 4 milijarde 590 milijonov, za pokojninsko blagajno 7 milijard 580 milijonov in za lokalne skupnosti 2 milijardi 990 milijonov. Ciljni primanjkljaj za državni proračun je v predlogu odloka določen na 2,6 % bruto domačega proizvoda, za ostale blagajne pa je prav tako predviden uravnotežen saldo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Andreji Kert. Izvolite. Hvala za besedo. Pozdravljeni še enkrat! Odbor za finance je 4. 2022 kot matično delovno telo obravnaval Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Odboru je bilo poleg predloga odloka posredovano še naslednje gradivo, in sicer mnenje Zakonodajno-pravne službe, oceni Fiskalnega sveta, stališče Vlade do ocene Fiskalnega sveta in dopis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. Amandmaji k predlogu odloka niso bili vloženi. Na seji so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, Fiskalnega sveta, Urada za makroekonomske analize in razvoj ter Zakonodajno-pravne službe. Uvodno dopolnilno obrazložitev k predlogu je podala državna sekretarka, ki je predstavila razloge za spremembe fiskalnega okvira veljavnega odloka, in sicer v delu, ki se nanaša na leti 2023 in 2024. Ker so se razmere zaradi energetske krize, naraščanja inflacije in vojne v Ukrajini sredi letošnjega leta poslabšale, je Vlada potrdila nadaljevanje izjemnih okoliščin v letu 2023. To bo v prihodnjem letu omogočilo fleksibilno ukrepanje držav. V luči teh negotovih razmer in ob velikih tveganjih glede gospodarskih obetov je nameri Vlade, da ohrani obstoj izjemnih okoliščin v letu 2023, v svoji oceni pritrdil tudi Fiskalni svet. V nadaljevanju je pojasnila, da skladno z oceno Fiskalnega sveta Vlada za leti 2023 in 2024 predlaga povečanje najvišjega obsega izdatkov državnega proračuna, občin ter zdravstvene in pokojninske blagajne, zvišuje pa se tudi najvišji obseg izdatkov sektorja države. Le-ta bo omogočil izvajanje ukrepov za odpravljanje posledic energetske krize in inflacijske draginje, zagotavljanje stabilnosti zdravstvenega sistema in ohranjanje visoke ravni investicij. Zakonodajno-pravna služba k predlogu odloka ni imela pripomb. Predsednik Fiskalnega sveta je predstavil pisno oceno k predlogu odloka ter pojasnil, da tudi tokrat podaja le indikativno oceno, saj so v letu 2023 v veljavi izjemne okoliščine ter negotove razmere v gospodarstvu. Ob tem je opozoril na visok obseg izdatkov, ki so v predlogu državnega proračuna prikazani na postavki rezerve in bi morali biti razporejeni na posamezna ministrstva, ter na po oceni Fiskalnega sveta podcenjeno oceno izdatkov. Glede tveganj pri načrtovanju velike rezerve, ki državi v negotovih razmerah omogoča precejšnjo fleksibilnost, je opozoril na pomanjkanje realističnega načrtovanja. To po njegovih besedah spodkopava verodostojnost srednjeročnega načrtovanja, ki je v časih, ko se je javni dolg občutno povišal, pomembno zagotovilo, da tisti, ki ta dolg financirajo, zaradi povečanih tveganj ne zahtevajo višje donosnosti. Minister za finance je v svojem odzivu predstavil stališče Vlade do ocene Fiskalnega sveta. V luči negotovosti negativnih tveganj je poudaril pomen zadostnega obsega sredstev v rezervi ter hkrati transparentno in učinkovito upravljanje z njim. Ob tem je dodal, da Vlada skrbno spremlja rast tekočih izdatkov in da se bo z ukrepi temu primerno sproti odzivala. V nadaljevanju je direktorica Urada za makroekonomske analize in razvoj pojasnila, da je podlaga za pripravo odloka jesenska napoved. Skladno z njo naj bi se zaradi hitrega poslabševanja razmer v mednarodnem okolju gospodarska rast v naslednjem letu umirila na 1,4 %, leta 2024 pa pospešila na 2,6. Poudarila je, da so razmere zaradi epidemije covida-19 in izredne negotovosti zaradi pričetka vojne v Ukrajini zelo negotove, tako da je možen tudi drugačen potek dogodkov, ampak trenutno so napovedi v tem okviru še realistične. Članice in člani odbora o vsebini predloga odloka niso razpravljali. V skladu s 128. členom Poslovnika je odbor glasoval o vseh členih predloga odloka in jih sprejel. Odbor za finance kot matično telo predlaga, da Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 Državni zbor sprejme v predloženem besedilu. Najlepša hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo poslanec Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi, predstavniki ministrstva! Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država je temeljni proračunski dokument, skozi katerega se izvršuje tudi fiskalno pravilo. Njegov pomen je v predhodni opredelitvi zgornjih mej izdatkov blagajn javnega financiranja. Poleg državnega proračuna so to še proračuni občin ter zavoda za pokojninsko in invalidsko oziroma zdravstveno zavarovanje. Pred pripravo proračuna se okvir pripravi zato, da se določi zgornja omejitev porabe posameznih blagajn in njihov ciljni saldo. Nadaljnji proračunski finančni načrti pa morajo upoštevati tudi določeno mejo, ki je skupna poraba ne sme preseči. Vlada s tokratnim predlogom odloka o proračunskem okviru predlaga spremembe veljavnih odlokov, ki pomenijo, da se maksimalna dovoljena poraba v letu 2023 določi na 30 milijard in 55 milijonov evrov, v letu za tem pa na 29 milijard in 570 milijonov evrov. Glavni razlogi za to so načrtovane ravni investicij, izdatkov za socialne transferje, vključno z dolgotrajno oskrbo, iz sredstev za plače zaposlenih. Pomemben del načrtovane porabe pa bo namenjen tudi interventnim in sistemskim ukrepom v zdravstvu. To skupaj z načrtovanimi ukrepi za blažitev posledic epidemije in draginje pomeni poslabšanje ciljnega salda na 5 % BDP v letu 2023. Za leto 2024 je načrtovano izboljšanje trenutno določenega ciljnega salda, ki bi glede na trenutne podatke znašal 2,2 % bruto domačega proizvoda. Glede na načrtovano porabo in obseg pravic se z odlokom prilagajata tudi zgornji meji porabe zavoda za pokojninsko oziroma zdravstveno zavarovanje. Obema se ta povišuje, pri čemer bodo izdatki pokojninske blagajne v prihodnjem letu dosegli 7 milijard, v letu 2024 pa 7 milijard in pol. Rastejo tudi načrtovani odhodki zdravstvene blagajne, ki bodo leta 2024 obsegali 4 milijarde in 590 milijonov evrov. Ustrezno se prilagaja tudi skupni obseg porabe občin, ki se jim odhodki prav tako povečujejo brez negativnega salda. Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo podprli predlog odloka o proračunskih okvirih sektorja država za prihodnje leto. Hvala. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo Tine Novak. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Drage in dragi! Kot že ptički na veji čivkajo, živimo v časih, ki se bodo zapisali v zgodovino po izjemni negotovosti. Energetska kriza, vojna v Ukrajini, prekinjene dobavne verige ter posledično naraščajoča inflacija in draginja predstavljajo skorajda nepremagljivo oviro pri doseganju dolgoročne stabilnosti javnih financ, še vedno nedokončana zgodba o bolezni covid-19 pa dodatno vnaša negotovost. Že tako zahtevne gospodarske razmere, ki jih je povzročila več kot dveletna epidemija, je torej dodatno otežila energetska kriza, učinki obeh pa bodo nedvomno zaznamovali tudi obdobje, ki je pred nami. Spremembe odloka so pripravljene ob upoštevanju dejstva, da bo na ravni EU tudi v letu 2023 veljala splošna odstopna klavzula, kot je to potrdila Evropska komisija. Glede na opisane razmere, predvsem glede trajanja visoke inflacije, energetske krize ter predvidenih zakonskih sprememb, se zvišujejo izdatki državnega proračuna. Dovoljeno mejo izdatkov je zato potrebno povečati s 13,4 na 16,7 milijona evrov v letu 2023, v letu 2024 pa je zgornjo mejo izdatkov potrebno povečati z 12,7 na 15,5 milijarde evrov. Ob tem velja izpostaviti, da je potrebno zgornjo mejo izdatkov povečati še dodatno. Meja najvišjega obsega izdatkov proračuna občin se povečuje za 450 milijonov evrov za leto 2023 in za 575 milijonov za leto 2024. Spremenjene makroekonomske okoliščine in že sprejete spremembe pri načinu financiranja občin omogočajo povečanje financiranja in investicijsko aktivnost občin, ki je podprta tudi s črpanjem sredstev strukturnih skladov ter sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost. Slednjemu bi lahko v veliki meri pripisali povečanje investicijskih odhodkov, ki bodo po ocenah v letu 2023 za 7 % višji kot v letu 2022. Dovoljeno mejo izdatkov pokojninske blagajne je v letu 2023 potrebno povečati s 6,6 na 7 milijard, v letu 2024 pa s 6,7 na skoraj 7,6 milijarde evrov. Spremenjene makroekonomske napovedi bodo namreč vplivale zlasti na višino redne uskladitve pokojnin v letih 2023 in 2024, ki se na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju usklajujejo za 40 % rasti cen življenjskih potrebščin in za 60 % rasti povprečne bruto plače preteklega leta. Prav tako bodo k zvišanju izdatkov delno vplivale tudi obveznosti, ki so bile z zakoni sprejete po uveljavitvi proračuna za tekoče tekoče leto, pri katerih so finančni učinki višji od predstavljenih v predlogih zakonov. Odhodki zdravstvene blagajne se za leto 2023 zvišujejo za skoraj 600 milijonov evrov in za leto 2024 za 740 milijonov evrov, razlogi za to pa tičijo v določenih zakonskih spremembah, sprejeti interventni zakonodaji za stabilizacijo zdravstva ter učinkih zamika izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi. Dodatne izdatke povzročata spremembi na področju izplačevanja bolniških nadomestil oziroma prenosa bolniških odsotnosti z delodajalcev na zavarovalnico ter sprejetje Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Obseg izdatkov skupnega sektorja država se torej zvišuje, s čimer bomo omogočili predvsem izvajanje ukrepov za odpravljanje posledic energetske krize in inflacijske draginje, zagotavljanje stabilnosti zdravstvenega sistema ter ohranjanje visoke ravni investicij. Iz vsega navedenega bomo zato v Poslanski skupini Svoboda zakon soglasno podprli. Hvala.

Lep pozdrav, spoštovana predsedujoča, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav tudi gostom z ministrstva! Obravnavamo Predlog Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024, ki ga je predlagala Vlada skupaj s predlogom spremembe državnega proračuna za leto 2023 in predlogom proračuna za leto 2024. Gre torej za spremembe fiskalnega okvira v delu, ki se nanaša na leti 2023 in 2024. Spremembe so po mnenju Vlade nujne oziroma potrebne, da se določi ustrezen obseg izdatkov za vse javne blagajne in sektor država in so v odvisnosti spremenjenih okoliščin. določa ciljni saldo in najvišji možni obseg izdatkov sektorja država za posamezno proračunsko leto v letih 2022, 2023 in 2024 ter ciljne salde in najvišje dopustne obsege izdatkov za posamezne blagajne javnega financiranja v teh letih po denarnem toku. Ta odlok pa je pripravljen ob upoštevanju dejstva, da bo na ravni Evropske unije tudi v letu 2023 veljala splošna odstopna klavzula, kar omogoča začasen odstop od fiskalnih pravil, kot je to potrdila Evropska komisija v svojem sporočilu glede pomladnega paketa evropskega semestra 2022 z dne 23. 5. 2022. Na nacionalni ravni je na zaprosilo Vlade Fiskalni svet oceno z naslovom Izpolnjevanje pogojev za obstoj izjemnih okoliščin v letu 2023 objavil 26. 2022, nato pa je 17. oktobra Fiskalni svet objavil oceno proračunskih dokumentov 2023 in 2024 in je v oceni pritrdil Vladi v zvezi z nadaljevanjem izjemnih okoliščin v letu 2023 zaradi trenutnih negotovih razmer in velikih tveganj glede gospodarskih obetov. Vlada torej za leti 2023 in 2024 predlaga povečanje največjega obsega izdatkov državnega proračuna, občin ter zdravstvene in pokojninske blagajne, posledično pa se povečuje tudi najvišji obseg izdatkov sektorja država. Zgornja meja za sektor država je 30 milijard 55 milijonov evrov, ocenjeni primanjkljaj je 3 milijarde 300 milijonov evrov oziroma 5 % bruto domačega proizvoda. Za državni proračun je zgornja meja 16 milijard 700 milijonov evrov, zdravstvena blagajna 4 milijarde 340 milijonov, pokojninska blagajna 7 milijard in 65 milijonov, občine 2 milijardi 955 milijonov evrov, primanjkljaj državnega proračuna znaša 5,4 % BDP. V Slovenski demokratski stranki smo mnenja, da Vlada z omenjenim okvirom in popravki oziroma spremembami odloka za pripravo proračuna sektorja država poskuša spremljati spremembe in negotovosti, povezane z energetsko krizo, inflacijo ter posledično nihanjem prihodkov in odhodkov, ter sledi cilju, da bi uravnotežila javne finance. Pa vendar opozarjamo, da kljub že četrti spremembi okvira za obdobje 2022 do 2024 pri svojem finančnem načrtovanju ne sledi navodilom Fiskalnega sveta. Fiskalni svet namreč opozarja, citiram transkript s seje matičnega delovnega telesa, Odbora za finance z dne 21. 10. 2022: »Pri tokratnih spremembah sicer triletnega okvira razpravljamo o spremembi meja za 2023 in 2024, medtem ko je bila meja za 2022 nedavno spremenjena z rebalansom. To je nadaljevanje prakse neustreznega srednjeročnega načrtovanja, ko se meje spreminjajo za posamezna leta.« Konec citata. Torej, medtem ko je finančni minister Klemen Boštjančič nekaj tednov nazaj povedal, da ob odpravljanju posledic epidemije covida-19 in ob spopadanju z energetsko krizo zagotavlja varen javnofinančni okvir za dostojno življenje prebivalcev in nemoteno delovanje gospodarstva, dejansko obljublja konkurenčno okolje za vlagatelje, ne verjamemo, da iz tega naslova Vlada zares ve, kaj je njena prioriteta in ali le-to vključuje v področje finančnega planiranja ter gospodarnega upravljanja z javnimi sredstvi. V Poslanski skupini predloga odloka o okviru za pripravo proračunov ne podpiramo. Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo poslanec Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovana gospa podpredsednica, spoštovani predstavnici Vlade, drage kolegice in kolegi! Eden od potrebnih pogojev za izdelavo proračunskih dokumentov je tudi Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024, ki ga mora v skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu, ki ga je Državni zbor sprejel z dvotretjinsko večino julija 2015, sprejeti tudi Državni zbor. Govora je seveda o sektorju država, o državnem proračunu, o lokalnih skupnostih, o pokojninski blagajni in o zdravstveni blagajni. Dotaknil se bom samo državnega proračuna in izpostavil, da se najvišji obseg izdatkov za državni proračun za leto 2023 spremeni 365 milijonov evrov na 16 tisoč 700 milijonov evrov, najvišji obseg izdatkov za državni proračun za leto 2024

Če nadaljujem z detajlnejšim opisom državnega proračuna oziroma našim stališčem, stališčem Poslanske skupine Nova Slovenija, ugotavljamo naslednje: predloga proračunov 2023 in 2024 vlade gospoda Roberta Goloba imata številne pomanjkljivosti. Na to med drugim opozarja tudi Fiskalni svet. Mimogrede, pri rasti tekoče porabe očitno Vlada še ni upoštevala verjetnih plač v javnem sektorju, ki sledijo, poviške tako rekoč pričakujejo vsi, tudi zdravniki, v proračunskih dokumentih pa so upoštevani že sprejeti lanski dvigi plač, se pravi še pod Janševo vlado, medicinskim sestram ter letošnji dvigi plač policistom in septembra sprejet dogovor o plačah v javnem sektorju, ti za prihodnje leto skupaj pomenijo, pozor, 644 milijonov evrov. Kje so glavne pomanjkljivosti in tveganja proračunov za leto 2023 in 2024 po naši oceni? Glavne pomanjkljivosti predlaganih proračunskih dokumentov naštejem v treh točkah. Prvič: neustrezna osnova za projekcije zaradi nerealistično zastavljenega rebalansa za leto 2022. Drugič: nadaljevanje nerealistično visokega načrtovanja investicijske porabe. In tretjič: podcenjevanje rasti porabe v letu 2024. To odseva nadaljevanje odsotnosti srednjeročnega pogleda pri javnofinančnem načrtovanju in ponavljanje zlorabe fleksibilnosti, omogočene z instrumentom izjemnih okoliščin, kar v proces proračunskega načrtovanja nepotrebno vnaša nepreglednost in odpira prostor za neučinkovito porabo javnega denarja. Kje mi vidimo glavna tveganja? Omenil sem že plače v javnem sektorju. Najpomembnejša tveganja naštevam v štirih točkah. Prvič: z morebitno neučinkovito in premalo usmerjeno porabo obsežnih sredstev, rezerviranih za omejevanje posledic draginje. Drugič: z dodatnim zviševanjem plač v javnem sektorju zaradi pritiskov posameznih poklicnih skupin. Tretjič: s povišanjem socialnih nadomestil nad tistim, določenim z zakonodajo. Ter četrtič: z neučinkovito izvedbo investicijskih načrtov. Vlada gospoda Roberta Goloba je očitno v proračunskih načrtih kot že omenjeno upoštevala samo že obljubljene poviške plač v javnem sektorju. Tokrat se bodo plače dvignile za 4,5 %, spomladi pa še za okoli 4 %. Ni pa upoštevanih napovedanih pritiskov drugih poklicnih skupin, kot sem že omenil, recimo vemo, da so zelo glasni tudi zdravniki. Uresničitev teh tveganj bi prispevala k daljšemu vztrajanju visoke inflacije, poslabšanju strukturnega položaja javnih financ in s tem percepcije na finančnih trgih. To je samo nekaj razlogov, zaradi katerih Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati odloka ne more podpreti. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Matično delovno telo k predlogu odloka ni sprejelo nobenega amandmaja in tudi amandmaji h končni določbi niso bili vloženi. Odločanje o predlogu odloka bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri, torej v sredo, 23. 11. 2022, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog odloka je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga odloka dajem besedo predstavnici Vlade, in sicer državni sekretarki mag. Saši Jazbec. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci! Hvala lepa. Hkrati s pripravo državnega proračuna je treba pripraviti tudi predlog zakona o izvrševanju proračuna za naslednji dve leti, ker je uveljavitev tega zakona pogoj za uveljavitev proračuna. V navedenem zakonu se ureja postopke in posebnosti, vezane na izvrševanje proračuna države posebnega leta. Za leti 2023 in 2024 je v predlogu zakona o izvrševanju proračuna določeno, na kakšen način se bo lahko uporabljala rezerva v višini 1 milijarda 210, ki je oblikovana v obliki splošne proračunske rezervacije. Prav tako se določajo pravila namenskosti porabe teh sredstev, kar pomeni, da tega denarja v tej rezervaciji ni mogoče porabiti za nič drugega kot za tiste ukrepe, ki jih je ali pa jih bo sprejel Državni zbor z zakoni. Odgovornost za pravilnost izplačanih zahtevkov, torej za njihovo upravičenost, višino in tako dalje, je na resorno pristojnih ministrstvih. S predlogom zakona o izvrševanju proračuna se določa tudi možnost zagotavljanja predplačil gospodarskim družbam za nakup opredmetenih osnovnih sredstev, ki so sofinancirana s sredstvi državnega proračuna. Dodaja se nov namenski prihodek, ki se sme porabiti izključno za namene, določene v Zakonu o Javnem skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško. Prav tako se dodaja ureditev, po kateri bodo dopustni krajši plačilni roki v breme sredstev mehanizma za okrevanja in odpornost, vključno s pripadajočim davkom na dodano vrednost. Prav tako pa se spreminja ureditev za neposredne proračunske uporabnike. Do zdaj je bil plačilni rok za njih 30. dan po prejemu dokumentacije, sedaj se pa ta ureditev izenačuje z ureditvijo za posredne proračunske uporabnike, torej do 30 dni. V predlaganem zakonu je določena povprečnina, ki pripada občinam za leto 2023, in sicer v višini 700 evrov, se pravi v skladu z dogovorom, ki ga je Vlada sklenila z reprezentativnimi združenji občin. Prav tako se v skladu s sistemskim zakonom, Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ureja letni dodatek za upokojence v petih različnih višinah. Predlagani zakon vzpostavlja tudi pravno podlago, za katere se Zavodu za zdravstveno zavarovanje zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna v višini do 234 milijonov evrov. Prav tako se vzpostavlja pravna podlaga za plačevanje oziroma za način plačevanja dolgotrajne oskrbe. Za evropsko finančno perspektivo 2021–2027 so v predlaganem proračunu sredstva načrtovana pri Ministrstvu za finance na posebnem podprogramu Sredstva za večletni finančni okvir 2021–2027. In tudi tu so določena pravila, kako jih bomo razporedili na organ upravljanja, ko bo prišlo do vzpostavitve vseh primernih pravnih podlag. Zakon določa še dovoljeni obseg zadolževanja. V letu 2023 je to 4 milijarde 969 milijonov in v letu 2024 4 milijarde 577 milijonov za pokrivanje primanjkljaja v bilancah A in B. Prav tako pa določa obseg poroštev. Dovoljeni obseg poroštev v letu 2023 je 2 milijardi 800 in milijardo 500 v letu 2024. Predlagam vam, da zakon podprete. Hvala lepa. Najlepša hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Andreji Kert. Izvolite. Hvala lepa. Odbor za finance je na 8. nujni seji 19. 11. 2022 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Odboru je bilo poleg predloga zakona predloženo še naslednje gradivo: mnenje Zakonodajno-pravne službe, dopisa Združenja občin Slovenije, stališče lokalnih skupnosti, številna stališča lokalnih skupnosti, predlog amandmajev Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije, predlog amandmajev Zavoda za zdravstveno zavarovanje, mnenje Državnega sveta in pregled amandmajev. K predlogu zakona so amandmaje vložile Poslanska skupina SDS, poslanske skupine Svoboda, SD in Levica ter Poslanska skupina NSi. seji odbora so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, Državnega sveta in Zakonodajno-pravne službe. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je minister za finance pojasnil, da predlog zakona omogoča izvrševanje proračunov države za naslednji dve leti. Poudaril je, da je priprava proračunskih dokumentov še vedno zaznamovana s posledicami epidemije covida-19, obenem pa se Evropa sooča z energetsko krizo, draginjo in inflacijo. S predlogom zakona se zato določa način izvrševanja proračunov države na način, ki bo omogočal hiter in učinkovit odziv na nepredvidljiva dogajanja. Podal je tudi pojasnila glede financiranja draginjskih ukrepov, urejanja nekaterih predplačil gospodarskim družbam za nakup sofinanciranih opredmetenih osnovnih sredstev, uvedbe namenskega prihodka glede financiranja v zvezi z Nuklearno elektrarno skrajšanje plačilnih rokov v breme sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost, določitve povprečnine ter pojasnila glede zagotavljanja sredstev Zavodu za zdravstveno zavarovanje in načrtovanje sredstev za finančno perspektivo 2021–2027 v obliki rezerve. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je pojasnila, da se z amandmaji koalicijskih poslanskih skupin v večji meri sledi pripombam iz pisnega mnenja k posameznim členom, razen v delu, kjer je služba opozorila na določbe, ki ne sodijo v ta zakon. Gre za določbe, ki se nanašajo na občinske proračune, ali določbe, ki pomenijo odstop od sistemskega Zakona o javnih financah in bi terjale spremembo tega zakona. V zvezi s spremembo k 35. členu je pojasnila, da ni bilo pripravljenega amandmaja, ampak je bilo dano pojasnilo. Glede amandmaja za nov 36.a člen je pojasnila, da ni bil pripravljen na podlagi mnenja službe. Na seji je sodeloval tudi predstavnik Državnega sveta, ki je predstavil pisno mnenje. Predstavil je razloge, zaradi katerih Državni svet predlog zakona in doseženi dogovor o višini povprečnine podpira. Obenem je opozoril, da bi morala povprečnina v skladu z Zakonom o financiranju občin odražati dejanske stroške občin za financiranje občinskih nalog in zato tovrstni stroški ne bi smeli biti predmet vsakokratnih pogajanj Vlade z reprezentativnimi združenji občin. V krajši razpravi je bila izražena pripomba glede načina določanja višine povprečnine. Minister za finance je podal pojasnila glede postopka določanja in poteka pogajanj za sklenitev dogovora o ustrezni višini povprečnine. Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica in jih sprejel. Dva amandmaja poslanskih skupin SDS ni sprejel. Nepravilno vložen je bil amandma Poslanske skupine NSi za novo 11. poglavje in nov 82.a člen. Odbor je tako v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji in je sestavni del tega poročila. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanec Tine Novak. Izvolite.

Hvala, predsedujoča, še enkrat. Drage in dragi! Predlog zakona, ki ga obravnavamo, omogoča izvrševanje proračunov države za naslednji dve leti. Sestava obeh proračunskih dokumentov je žal še vedno zaznamovana s posledicami epidemije covida-19, hkrati pa se v Evropi soočamo z energetsko krizo, draginjo in inflacijo. Zato se določa, da se sredstva v letu 2023 za namen financiranja draginjskih ukrepov zagotavljajo znotraj splošne proračunske rezervacije na posebnem podprogramu. Posledično se določajo pravila glede namenskosti porabe teh sredstev, kar pomeni, da teh sredstev ni mogoče porabiti za nič drugega kot za tiste ukrepe, ki jih je ali jih bo sprejel Državni zbor z interventnimi zakoni. V predlogu zakona je prav tako določena povprečnina, ki pripada občinam. Ta je bila sprva za prihodnji dve leti določena v višini 667 evrov. Po posredovanju zakona v Državni zbor se je Vlada z reprezentativnimi združenji občin dogovorila za povprečnino v višini 700 evrov, zato smo na Odboru za finance zato smo na Odboru za finance stranke koalicije vložile amandma, ki je bil soglasno sprejet. S tem smo prisluhnili občinam glede rasti cen in financiranja zakonsko določenih nalog, ki jih opravljajo. Občine pa so hkrati pa so hkrati sprejele omejitve države glede na trenutne razmere. V predlogu zakona se poleg tega določata obseg zadolževanja in obseg poroštev države v prihodnjih dveh letih. Dodaja se nov namenski prihodek, ki se sme porabiti izključno za namene, določene v Zakonu o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško. Nadalje se dodaja ureditev, po kateri bodo dopustni krajši plačilni roki v breme sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost. S predlaganim zakonom se določajo tudi nameni, za katere se Zavodu za zdravstveno zavarovanje zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna v višini do 234 milijonov evrov. Sredstva, povezana s finančno perspektivo 2021–2027, so v predlaganem proračunu načrtovana pri Ministrstvu za finance na posebnem podprogramu, kar pomeni, da so načrtovana v obliki rezerve. Evropska komisija je že potrdila naš partnerski sporazum, do konca letošnjega leta pa se pričakuje tudi potrditev izvedbenega programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027. Po potrditvi omenjenega programa bodo pravice porabe razporejene na organ upravljanja oziroma posameznih proračunskih porabnikov. Na odboru smo z amandmajem uredili še način financiranja dolgotrajne oskrbe, kako konkretno bo denarni tok tekel iz državnega proračuna in na podlagi kakšnih dokazil in poročil, z namenom, da se bo plačevalo konkretno opravljene storitve. Spoštovani, ker smo v Poslanski skupini Svoboda prepričani, da sta proračuna za prihodnji dve leti dobro sestavljena, bomo soglasno potrdili tudi zakon, ki omogoča njuno izvrševanje. Hvala.

Hvala za besedo. Spoštovana podpredsednica, spoštovana državna sekretarka, spoštovana generalna sekretarka, spoštovane poslanke in poslanci! Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke o Predlogu zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije. Rekordno visoki odhodki, ki so predvideni v proračunskih dokumentih za leti 2023 in 2024, so glede na predvideno gospodarsko ohlajanje in padec bruto domačega produkta nerealni in nevarni. Na to opozarja tudi Fiskalni svet Republike Slovenije. Načrtovani odhodki za leto 2023 so povišani za kar več, 3,3 milijarde evrov, kar je 25 % več kot v že sprejetem proračunu za leto 2023, kar gre glede na napovedano gospodarsko rast povsem v napačno smer. Napačen je tudi koncept reševanja inflacije po načrtih Vlade. Zgolj poviševanje plač kot na primer v javnem sektorju brez večje aktivnosti realnega sektorja oziroma gospodarstva, bo državo pahnilo v težke razmere, saj državni proračun ne bo sposoben pokrivati vseh apetitov. Tako bi morala biti ključna aktivnost na področju gospodarstva in pomoči gospodarstvu. Prav tako pa je treba zagotoviti primerno davčno politiko, ki gre v korak z gospodarstvom in ne jemlje ljudem. S takšnimi ravnanji bo Vlada namreč spravila gospodarstvo in tudi državljane na kolena. Pot, ki jo Vlada mora peljati, so ukrepi racionalizacije javne uprave, tu so še rezerve in se jih še posebej v teh časih mora lotiti takoj za ohranitev zdravih financ proračuna Republike Slovenije. Tudi v državah članicah Evropske unije kot na primer Nemčiji, ki prav nasprotno naši Vladi z ukrepi razbremenjuje gospodarstvo in s tako politiko ohranja višjo gospodarsko rast, ki pozitivno vpliva na prihodkovni del državnega proračuna. Slovenski demokratski stranki smo na Odboru za finance tudi predlagali dva amandmaja, ki nista bila sprejeta, in sicer za povišanje letnega dodatka za upokojence za leto 2023, in sicer za 10 in dvig povprečnin na 735 evrov, kakor so prvotno predlagale občine. Smo pa nato podprli tudi amandma, ki je predlagal dvig povprečnine s 667 na 700 evrov. Glede na vse navedeno v Slovenski demokratski stranki Predloga zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 ne bomo podprli, saj se ne strinjamo z višjimi davki, zniževanjem sredstev za upokojence oziroma dolgotrajno oskrbo ter napačno usmerjeno potjo Vlade, ki ne podpira gospodarstva in niža dohodek državljanom. Hvala za pozornost. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo poslanec Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Predstavnici Vlade, kolegice in kolegi! Da se bosta proračuna Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 sploh lahko izvajala, mora Državni zbor na predlog Vlade sprejeti zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024. Gre seveda za nov zakon. Nekaj ključnih poudarkov. Najprej se bom ustavil pri povprečninah. Povprečnine, ki pripadajo občinam, se v prvotnem besedilu zakona za leti 2023 in 2024 določijo v višini 667 evrov. Do sedaj je namreč veljavni zakon določal, in sicer za proračunsko obdobje 2022, 645 evrov, za proračunsko leto 2023 pa 647 evrov. bila, potem ko je Vlada sprejela omenjeni zakon, ki ga sedaj obravnava Državni zbor, in ga poslala v Državni zbor, dejansko na nogah praktično vsa reprezentativna združenja občin in je tudi opozicija povzdignila glas, je, hvala bogu, v koaliciji prišlo do streznitve in je bil na Odboru za finance sprejet amandma koalicije, ki pravi, da se – v dopolnjenem predlogu je to razvidno – povprečnina za obe leti, torej 2023 in 2024, postavi na višino 700 evrov. Naj spomnim, Skupnost občin Slovenije je predlagala višino 735,74 evra kot kompromisni predlog. Opozarjajo namreč na izjemno povišanje stroškov, s katerimi se občine soočajo. Zakaj je za nas povprečnina tako zelo pomembna? V Novi Sloveniji podpiramo razvoj lokalne samouprave in prizadevanja za skladen regionalni razvoj vseh predelov Slovenije. Skladno z načelom subsidiarnosti se zavzemamo za pravico lokalnih skupnosti, da samostojno urejajo, upravljajo in imajo v svoji pristojnosti vse javne zadeve iz življenja in dela prebivalcev na njihovem območju ter da ne posegajo v pravice in obveznosti drugih lokalnih skupnosti. Sistem upravljanja mora biti čim bližje ljudem in mora omogočati uspešno načrtovanje in usklajevanje različnih interesov. Zavzemamo se za samostojnost občin, vključno s finančno avtonomijo, ki varuje lokalno samoupravo pred neupravičenimi posegi države. Če država prenese na občine naloge iz svoje pristojnosti, jim mora zagotoviti za to tudi potrebna finančna sredstva. Manjšim, demografsko ogroženim in obmejnim občinam se zagotavljajo finančne izravnave za njihove posebne potrebe. Potrebno je oblikovati objektivna in pregledna merila za delovanje finančnih sredstev občinam. Cilj države mora namreč biti, da državljanom v vseh delih Slovenije omogoči ustrezno prometno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo ter da poskrbi za druge ključne temelje, ki so potrebni za življenje in delo, kot so osnovnošolsko izobraževanje, otroško varstvo, nujna zdravstvena pomoč, oskrba starejših in tako dalje. Kar je še pomembno in kar je vzbudilo tudi nekaj razburjenja predvsem pri upokojencih, pa je naslednje, in sicer letni dodatki k pokojninam. Govorim o povečanju letnih dodatkov uživalcem pokojnin. Dodatek se poveča za 5 evrov, pošteno pa je treba povedati, da se hkrati povišajo tudi zgornje meje razredov, kar je za upokojence nekoliko ugodnejše. Če je njihova pokojnina torej nekoliko višja, za to ne bodo že tako hitro kaznovani z nižjim dodatkom, kot velja v obstoječem zakonu. zakonu. Poslanska skupina Nova Slovenija ocenjuje, da je ta dodatek k letnemu dodatku 5 evrov sramotno nizek, če upoštevamo dvig življenjskih stroškov in če upoštevamo stopnjo inflacije. Mislim, da bi recimo za tiste, ki imajo višino pokojnine do 600 evrov, morali nameniti letni dodatek vsaj v višini 495 evrov 495 evrov ali pa, če to pomnožimo, če upoštevamo že znano stopnjo 4,5 %, bi to prišlo na 470 evrov. Iz tega in še drugih razlogov mi preprosto tega zakona ne moremo podpreti. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo poslanec Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi! Zakon o izvrševanju proračuna v skladu z našo ustavno opredelitvijo spremlja vsak proračunski akt. Njegov namen je opredelitev podrobnosti in posebnosti izvrševanja proračunskih postavk ter tudi določitev nekaterih pomembnih vrednosti, ki vplivajo na življenje ljudi, na primer višina dodatkov za upokojence, uskladitev pokojnin in tudi višina vsakoletne povprečnine, ki jo prejmejo občine za izvajanje nalog iz državne pristojnosti. Zaradi velikega deleža interventnih programov, ki so vsebovani v proračunu, zakon vsebuje tudi vrsto določil, ki natančneje določajo financiranje določenih tipov izdatkov, velik del pa je namenjen tudi ukrepom za sprotno uravnoteženje proračuna in prerazporeditvam. Opredeljuje tudi plačilne roke, predplačila in pogoje vračil namenskih ter evropskih sredstev, delno pa tudi način upravljanja kapitalskih naložb države. Med najpomembnejše elemente tega zakona sodi tudi določitev največjega dovoljenega obsega zadolževanja države, ki se bo prihodnje leto lahko zadolžila za 4,7 milijarde evrov, kasneje pa še za 4,6 milijarde. Poleg tega bo smela država izdati za največ 2,8 milijarde poroštev v letu 2023, za leto 2024 pa je zgornja omejitev milijardo in pol. Vlada je po začetnem nezadovoljstvu uspešno sklenila dogovor z občinami o višini povprečnine 700 evrov. S tem je sledila v zadnjih letih vzpostavljenemu trendu, ko povprečnina ne zaostaja več za dejanskimi stroški občin oziroma jih celo nekoliko presega. To je vsekakor pohvalno in dober znak, da bo Vlada znala prisluhniti razvojnim težavam lokalne samouprave. Zelo pomembna pa so tudi določila glede kadrovskih načrtov, ki proračunskim uporabnikom omogočajo, da med zaposlene vključijo prekarno zaposlene osebe, ki svoje delo opravljajo prek posrednikov, kot so varnostniki, servisno osebje in podobno. Kot kažejo predlagana določila in predlogi Vlade, namerava Vlada že v tem proračunskem obdobju urediti financiranje dolgotrajne oskrbe prek Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Novi 36.a člen določa, kako bo potekalo financiranje in morebitni poračuni obveznosti med državnim proračunom in zdravstveno blagajno. Tudi letos zakon določa višino letnega dodatka za upokojence, ki bo izplačan v različnih višinah glede na prejemke upravičencev. Tisti z najnižjimi pokojninami bodo prejeli 455 evrov dodatka, tisti s pokojninami, višjimi od tisoč 20 evrov, pa bodo prejeli 145 evrov letnega dodatka. Socialni demokrati pa na tem mestu opozarjamo, da Vlada letos še ni naslovila problema uskladitve pokojnin, prav tako še ni pripravila sistemskih ukrepov za zvišanje pokojnin, ki ga z občasnim dodeljevanjem dodatkov ne bomo dosegli. Pomembno je, da zagotovimo primerne višine pokojnin ter tudi vire financiranja zanje. Tudi skladno s koalicijskim sporazumom od Vlade kmalu pričakujemo načrt in odločitve, kako popraviti vse najbolj pereče anomalije, zaradi katerih so pokojnine mnogih upokojencev in upokojenk bistveno prenizke. Vztrajali bomo, da moramo to koalicijsko zavezo izpolniti, pri tem pa popraviti tudi nepravično ureditev, po kateri so se mnogi upokojili z nižjimi odmernimi odstotki, kar je krivica, ki je splošne uskladitve pokojnin, naj bodo redne ali izredne, ne morejo odpraviti.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

Pred vami je predlog zaključnega računa državnega proračuna za lani, ki ga je Vlada skupaj z dokončnim poročilom Računskega sodišča predložila Državnemu zboru v sprejetje. Zaključni račun vsebuje opredelitev makroekonomskih izhodišč, na katerih je bil proračun v jeseni leta 2020 sestavljen, in dejansko gospodarsko sliko, ki se je zgodila v letu, ko je bil ta proračun potem izvršen. Vsebuje poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov državnega proračuna, o primanjkljaju, o zadolževanju in obrazložitev posameznih pomembnejših odstopanj med sprejetim in izvršenim proračunom. Poleg obrazložitev splošnega in posebnega dela zajema tudi obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov, se pravi posameznih vsebin znotraj proračuna, podatkov iz bilance stanja in tudi obrazložitve poročila o upravljanju denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa. To je proračun ene druge vlade iz enega drugega obdobja. Številke so že dolgo jasne. Prihodki v letu 2021 so znašali 11,2 milijarde evrov, kar je bilo več, kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu. Zanimivo je, da so bili tudi odhodki realizirani v višini 14,3 milijarde, kar je 785 milijonov več, kot je bilo s predlogom proračuna načrtovano. Primanjkljaj je znašal 3 milijarde 100 milijonov oziroma je bil prav tako višji od tistega, ki ga je Državni zbor določil, ko je odločal o tem proračunu. V B bilanci je bilo realiziranih 25 milijonov prejemkov in 309 milijonov izdatkov, kar je bilo v skladu z načrti. Država se je zadolžila za 4,9 milijarde evrov, od tega za 3,4 milijarde odplačala dolg in znižala za milijardo 800 milijonov stanje sredstev na računu, tako da je dolg državnega proračuna na zadnji dan decembra lani znašal 35,9 milijarde evrov oziroma 69 % bruto domačega proizvoda. Znotraj teh številk so pomemben delež znašali ukrepi za omilitev epidemije, torej protikoronski paketi iz let 2020 in 2021. Tako da je bilo za odpravo posledic namenjenih 2,8 milijarde evrov. Hkrati z zaključnim računom so priložena tudi letna poročila javnih skladov, javnih agencij, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Se pravi 27 letnih poročil, institucionalne enote, katerih poročila so priložena, so lani ustvarile za 62 milijonov evrov presežka. Poleg vseh teh poročil so pa priložena tudi poročila o davčnih izdatkih v letu 2020, poročilo Finančne uprave o stanju in gibanju davčnega dolga na dan 31. december 2021 in poročilo o razpolaganju s stvarnim premoženjem države in analiza plač v javnem sektorju. Računsko sodišče je predlog zaključnega računa revidiralo in je na splošni del izdalo pozitivno mnenje, glede na pravilnost izvršitve državnega proračuna je pa izreklo mnenje s pridržkom, ker so bila ugotovljena nekatera neskladja s predpisi.

Hvala lepa. Spoštovani! Komisija za nadzor javnih financ je na 2. redni seji 9. 11. 2022 kot matično delovno telo obravnavala Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2021. Po uvodnih dopolnilnih obrazložitvah predstavnic in predstavnikov Vlade in Računskega sodišča so se članice in člani komisije v razpravi osredotočili predvsem na dejstvo, da je Računsko sodišče izreklo mnenje s pridržkom glede pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2021 ter da se očitno enake napake pojavljajo iz leta v leto. Zanimalo jih je, ali obstaja strategija odpravljanja ugotovljenih napak. Ob tem so bila izražena stališča, da je potrebno mnenje s pridržkom razumeti tudi kot apel Vladi in Državnemu zboru, da se odpravijo pomanjkljivosti in dvoumnosti v zakonih in podzakonskih aktih, ki tudi generirajo napake. Priporočila Računskega sodišča je potrebno analizirati in jih realizirati. Glede ponavljajočih se napak je bil podan poziv Vladi, da je za njihovo odpravo potrebno nekaj storiti tudi na uradniško administrativni ravni izvrševanja proračuna. Postavljeno je bilo še vprašanje, ali Vlada razmišlja o digitalizaciji celotnega proračunskega poslovanja, saj bi se z dosledno kontrolo vseh procesov lahko izognili ponavljajočim se napakam. Članice in člani so se osredotočili tudi na problematiko realizacije oziroma črpanja sredstev Evropske unije. Med drugim je bilo poudarjeno, da njihova realizacija ni odvisna samo od kvalitetnega načrtovanja, temveč tudi od drugih dejavnikov, na primer pridobivanja različnih dovoljenj, izvedbe postopkov javnega naročanja, absorpcijske sposobnosti samih izvajalcev in tako naprej. Vsekakor je na tem področju potrebno nekaj narediti in predvsem odpraviti administrativne ovire pri črpanju sredstev Evropske unije. Pogosto se namreč zdi, da smo znotraj sistema črpanja teh sredstev v Sloveniji togi in nefleksibilni. V razpravi je bilo ob izraženi hvaležnosti za skrbno pripravljeno obsežno gradivo tako s strani Vlade kot tudi s strani Računskega sodišča in tudi drugih pripravljavcev izpostavljeno še dejstvo, da je aktualna vlada pripravila zaključni račun proračuna prejšnje vlade ter da je bilo proračunsko leto 2021 zaradi spopadanja s posledicami epidemije covida-19 zelo posebno in izzivov polno leto. Predstavnica Vlade je za tem podala dodatna pojasnila, in sicer predvsem glede dveh delov revizije Računskega sodišča, glede načina revizije splošnega dela zaključnega računa, glede načina revizije pravilnosti izvršitve proračuna ter glede javnega in davčnega dolga. Komentirala je še razpravo glede dolgoletnih težav pri realizaciji oziroma črpanju sredstev Evropske unije in med ostalim povedala, da se z njimi na Ministrstvu za finance resno ukvarjajo. Glede digitalizacije celotnega poslovanja je povedala, da je sistem MFERAC, ki se stalno razvija, s svojimi navzkrižnimi kontrolami zelo pomemben dejavnik, predvsem v fazi izplačil proračunskih sredstev, se pa dela v smeri, da se v celotni državni upravi procesi čim bolj poenotijo, standardizirajo in digitalizirajo v izogib nadaljnjemu ponavljanju istih napak. Predstavnica Računskega sodišča je v odzivu na razpravo podrobneje predstavila metodologijo, ki jo Računsko sodišče uporablja pri določanju tega, kaj sploh pregleda v okviru revizije pravilnosti izvršitve proračuna. Nepravilnosti seveda niso posledica le delovanja Ministrstva za finance, temveč predvsem vseh ostalih ministrstev. Merilo za izrekanje pozitivnega mnenja pa je zelo strogo. Pozitivno mnenje Računsko sodišče izreče samo v primeru, da je znesek napak pod 1 %. Po obravnavi Predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2021 je komisija sprejela naslednji sklep: Komisija za nadzor javnih financ predlaga Državnemu zboru, da po obravnavi na podlagi 168. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2021. Hvala za pozornost. Najlepša hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo poslanec Rado Gladek. Izvolite. generalna sekretarka Vlade, gospod minister, državna sekretarka, kolegice in kolegi! Zaključni račun proračuna Republike Slovenije je akt države, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države za preteklo leto v skladu skladu s 96. členom Zakona o javnih financah. Makroekonomsko okolje je bilo v letu 2021 v primerjavi z Umarjevo jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2020 za leto 2021, ki je bila objavljena 24. 9. 2020 in je predstavljala podlago za proračunske dokumente, v večini makroekonomskih kazalcev boljše od pričakovanega. Bruto domači proizvod se je realno povečal za 8,1 %, kar je za 3 odstotne točke boljše od Umarjeve jesenske napovedi 2020. Visoka gospodarska rast je bila posledica obsežnih ukrepov za blažitev posledic epidemije, ki so se sprejemali tekom celega leta, ter dobrega prilagajanja slovenskega gospodarstva in prebivalstva na spremenjene razmere. To se je odrazilo zlasti v višji zasebni potrošnji kljub vplivom izrazito poslabšanih epidemičnih razmer ob koncu leta 2021 in v višjem izvozu, kljub temu da so bile v blagovni menjavi prisotne motnje v dobavnih verigah. Na višjo gospodarsko rast od predvidene je vplivala tudi višja realna rast državne potrošnje od napovedane 2,9 odstotne točke, kar je izhajalo iz višjih izdatkov za obvladovanje razmer v času epidemije. Povprečna letna rast cen je bila za 0,3 odstotne točke višja od predvidene v jesenski napovedi 2020, k čemur so največ prispevale višje cene energentov. Na trgu dela je bilo prav tako mogoče zaznati ugodna gibanja. Dejanska rast zaposlenosti po nacionalnih računih v letu 2021 je bila višja od napovedane jeseni 2020, nižja je bila stopnja registrirane brezposelnosti, zabeleženo je bilo manjše povprečno število registriranih brezposelnih za tisoč 860 oseb in realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega je bila za 4,8 odstotne točke višja od napovedi. V okviru bilance prihodkov in odhodkov so bili v sprejetem proračunu prihodki načrtovani v višini 10,722 milijarde, odhodki v višini 13,468 milijarde in primanjkljaj v višini 12,746 milijarde. Realizacija proračuna izkazuje prihodke v višini 11,173 milijarde, kar je za 451,7 milijona več oziroma 104,2 % več od načrtovanih prihodkov, 14,253 milijarde evrov odhodkov in 3,80 milijarde evrov primanjkljaja. Dolg državnega proračuna na dan 31. 12. 2021 je znašal 35,88 35,88 milijarde evrov oziroma 69 % bruto domačega proizvoda. Od 1. 1. 2021 do konca leta se je dolg državnega proračuna zvišal za 1,6 milijarde evrov. Čeprav vladajoča koalicija nenehno ponavlja, da je prejšnja vlada razmetavala z denarjem, je dejstvo, da so prav zaradi finančnih pomoči Slovenija in slovenska podjetja iz koronske krize izšli kot zmagovalci. Britanski ekonomski tednik The Economist je Slovenijo med državami OECD uvrstil na drugo mesto, takoj za Dansko, po uspešnosti spopada z epidemijo. Za vladajočo koalicijo so odhodki v višini 14,253 milijarde v letu 2021 brezglavo razmetavanje denarja, predvideni proračun za leto 2023 v znesku 16,7 milijarde pa ciljna pomoč. V Slovenski demokratski stranki menimo, da je prejšnja vlada proračunska sredstva v letu 2021 porabila smotrno in skladno z zakonodajo, zato se s predlaganim zaključnim računom za leto 2021 strinjamo. Hvala. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo poslanec Soniboj Knežak.

Hvala še enkrat. Spoštovane kolegice in kolegi! Zaključni račun proračuna za preteklo leto razkriva, kako so prejšnji vladi ušle iz rok vajeti javnih financ. Že hitra seznanitev z njim nam pokaže, da realizirane vrednosti niso bile v skladu z načrti, od katerih so bila odstopanja bistveno večja, kot je to v navadi. Prihodki državnega proračuna so bili za 450 milijonov evrov višji od načrtovanih, kljub temu pa so odhodki presegli načrtovane za kar 785 milijonov evrov. S tem je bil za 12 % večji tudi načrtovani primanjkljaj proračuna, ki je tako presegel 3 milijarde evrov. Dolg državnega proračuna se je v lanskem letu povečal za 1 milijardo in 600 milijonov evrov, skupno je javni dolg ob koncu lanskega leta predstavljal 69 % bruto domačega proizvoda. Odstopanja od načrtov in nerealistično načrtovanje, na katero je že ob sprejemanju proračunskih dokumentov za preteklo leto opozarjal Fiskalni svet, so se v tem zaključnem računu pokazali za resnične. Čeprav so bile okoliščine nepredvidljive, preteklo leto le ni prineslo tako nenavadnih šokov, ki bi upravičevali tako velika odstopanja od načrtov. Kljub temu da je bila k temu večkrat pozvana, takratna vlada ni pripravila ustreznega rebalansa proračuna. Realizacija, bistveno drugačna od načrtov, se je tudi tokrat izkazala v računovodskih izkazih delovanja prejšnje vlade in koalicije. Tudi Računsko sodišče, ki je glede pravilnosti poslovanja izreklo mnenje s pridržkom, je opozorilo na velika razhajanja med načrti in realizacijo, še posebej na področju črpanja evropskih sredstev, kjer izpostavlja tudi velike pomanjkljivosti pri načrtovanju. Glede na njegovo mnenje pa smo lahko prepričani, da so vrednosti ustrezno evidentirane in da zapisano ustreza realnosti. Razprava je na pristojnem delovnem telesu, Komisiji za nadzor javnih financ, pokazala, da so bili izdatki evidentirani pravilno in točno in torej ustrezajo realnosti. Večkrat je bilo izpostavljeno, da je sistem črpanja sredstev EU potrebno poenostaviti in odpraviti administrativne ovire, ki smo si jih sami postavili z lastnimi nacionalnimi pravili. Tako bo tudi stopnja napak in razhajanj med načrti in realizacijo nižja. Tudi Komisija za nadzor javnih financ je lahko ugotovila, da je stopnja napak pri evidentiranju nizka, saj je tudi Računsko sodišče izdalo pozitivno mnenje glede splošnega dela zaključnega računa. Poslanke in poslanci Socialnih demokratov bomo po opravljeni razpravi podprli sprejetje zaključnega računa za leto 2021. Hvala. Najlepša hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zaključnega računa.

Obravnavamo predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2021. Pripravila ga je sedanja vlada, realizirala in odgovorna za proračun 2021 je neka prejšnja vlada. Strinjam se s tistimi, ki so danes že omenjali, da je bilo leto 2021 neko posebno leto. Posebno predvsem zaradi epidemije oziroma bolje rečeno pandemije. Covid-19 je prinesel velike izzive tudi na področju javnih financ, tudi na področju realizacije proračunov. Danes seveda vidimo mnoge generale, ki bi epidemijo upravljali nekoliko drugače. Danes, v današnjem času, ko smo, hvala bogu, nekako zajezili okužbe oziroma omejili bolezen covid-19. Upamo, da tako ostane oziroma da se bo situacija še izboljševala v korist ljudi. Kot rečeno, obstajajo pa še vedno neki generali, ki bi nekako drugače menedžirali, upravljali epidemijo, takrat pa si niti niso upali ali iz protesta niso hoteli namestiti aplikacije Ostani zdrav. Hvaležen sem ministru gospodu Loredanu, ki je v zakonu, ki mu lahko rečem izhodna strategija iz covida-19, pa namenil, in to smo tudi mi v Novi Sloveniji potrdili, kar znatna sredstva prav za nadgradnjo omenjene aplikacije Ostani zdrav. zdrav. Hvaležen sem tako Računskemu sodišču kot tudi tej vladi za res temeljit, kvaliteten prikaz realizacije proračuna za prejšnje leto. Vesel sem tudi, da je na splošni del Računsko sodišče dalo pozitivno mnenje. Česar nisem vesel, pa je to, da pravzaprav že leta in leta ali nekaj zadnjih let, da sem bolj natančen, poslušamo o praktično enih in istih, ponavljajočih se napakah. Se pravi, da se tako vsakokratne vlade kot tudi vsakokratna sestava državnega zbora nič ne nauči iz teh predlogov proračunov oziroma iz revizijskih poročil Računskega sodišča oziroma ne upošteva priporočil Računskega sodišča. Želel bi si, da to naredimo vsi skupaj, ker ponavljanje napak pravzaprav kaže, da delamo najhujše napake. Čeprav gre mogoče v finančnem smislu za relativno majhne zneske, gre pa za naš pošten odnos do davkoplačevalcev, ki polnijo proračun, in vsi davkoplačevalci, vsak davkoplačevalec si zasluži tudi en transparenten pregled porabe finančnih sredstev. Na Komisiji za nadzor javnih financ smo se dotaknili tudi črpanja evropskih sredstev. Na nek način je tudi to neka stalnica, nek stalni problem v naši državi. Očitno smo bolj papeški od papeža, ker si nekatere administrativne ovire pri črpanju evropskih sredstev pišemo sami. Pri nekaterih državah članicah to gre očitno nekako lažje skozi, čeprav seveda – ne me narobe razumeti, da bi želel govoriti o tem, da se moramo izogibati evropskim in našim nacionalnim pravilom. Ne, ni res. Tukaj moramo spoštovati evropska pravila, ampak nikakor nam ne gre dobro od rok črpanje evropskih sredstev. Vesel sem bil, da smo v obdobju 2013–2014, ko sem bil opozicijski poslanec in istočasno tudi predsednik Odbora za zadeve Evropske unije, takrat skupaj s takratnim odborom za gospodarstvo sprejeli sklep, da Vlada Odboru za zadeve Evropske unije kvartalno poroča o realizaciji črpanja evropskih sredstev. Vse vlade od takrat naprej so pošteno povedale, da je bil ta sklep zelo dober tudi za Vlado, ker je dejansko na nek način diktiral tempo, vzdrževal neko disciplino. In res je, res je, ta sklep, ki ga je parlament sprejel, ki sta ga sprejela dva odbora Državnega zbora, je prispeval k temu, da smo evropska sredstva črpali bolj pospešeno. Ta sklep velja še tudi danes, sicer v nekoliko modificirani obliki, zdaj mora Vlada polletno poročati Odboru za zadeve Evropske unije glede črpanja evropskih sredstev. Vesel sem, da je kolegica iz poročila povzela tudi mojo razpravo, ko sem nekako apeliral, prvič, na nas zakonodajalce, da dejansko prisluhnemo priporočilom Računskega sodišča in prilagodimo zakonodajo, Vlada pa seveda podzakonske akte, drugič, da poskušamo maksimalno – kar vem, da se dogaja – z informacijskimi tehnologijami zasledovati porabo oziroma poslovanje proračunskih sredstev tako na finančnem kot na računovodskem segmentu, kakor tudi na plačno-kadrovskem področju. Vse to se dejansko dogaja v informacijskem sistemu, ki se imenuje MFERAC, ki ga izgrajujemo praktično od leta 1996. Seveda nobena aplikacija, noben informacijski sistem nikoli ne doseže neke idealne stopnje razvitosti, mislim pa in pri tem bomo v Novi Sloveniji vztrajali – da če bomo maksimalno vključevali programske oziroma softverske kontrole pri poslovanju proračunskih porabnikov, se bomo lahko tem napakam,

z najavo, da bo Poslanska skupina Nova Slovenija soglasno podprla Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2021.

v katerem dobi besedo še predstavnik Vlade, in sicer spoštovani minister za finance gospod Klemen Boštjančič. Želite besedo?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 O predlogu zaključnega računa bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali jutri, 23. novembra 2022, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in četrto sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 10. uri. Lep večer vsem skupaj. Na svidenje! Hvala